Gospođe i gospodo zastupnici, nastavljamo sa sjednicom i raspravom o - Izvješću o uredbama koje je Vlada donijela na temelju zakonske ovlasti. Izvješće je dostavila Vlada. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, rad i socijalnu politiku i zdravstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik

Poštovani gospodine predsjedniče, gospodo zastupnici i zastupnice. Pred vama je ova Uredba o izmjeni Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Predmetnom uredbom je bio produžen rok za osobe koje sukladno Zakonu o katastru, u državnoj izmjeri katastra nekretnina "Narodne novine", 128/99, nisu mogle obavljati poslove u prijelaznom periodu jer nisu udovoljavale tim uvjetima. To su osobe u pravilu srednje spreme, međutim treba istaknuti da je 26. siječnja ove godine ovaj Dom usvojio novi Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina kojim je riješeno pitanje tih osoba i istim tim Zakonom je ova uredba stavljena izvan snage. Hvala. Tko je sljedeći? Državni tajnik Ivica Buconjić, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, štovane dame i gospodo zastupnici. Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama su izmijenjena 2 postojeća članka Zakona o sigurnosti prometa na cestama i utvrđen je novi članak. Ove izmjene i dopune se odnose prije svega na Centre sigurne vožnje. Naime, za primjenu početka obuke u Centrima sigurne vožnje je prolongiran rok na 1. siječnja 2009. godine zbog toga što još u Hrvatskoj nisu izrađeni centri za provođenje te obuke. Zatim je isto tako prolongiran početak primjene ovlasti jedinica lokalne samouprave za reguliranje prometa u mirovanju na 1. siječnja 2008. godine zbog toga što većina jedinica lokalne samouprave također još nije spremna provoditi ove mjere propisane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. I novina je članak 241.a kojim se uvode tzv. "zoll" pločice, budući da u Hrvatskoj imamo nekoliko trgovačkih društava koji se bave proizvodnjom vozila koja se izvoze najčešće. Gospodarska vozila koja se izvoze i imali su problema kod izvoza tih vozila u druge države. Zbog toga su uvedene ove pokusne pločice kojima se omogućava nesmetani izvoz tih gospodarskih vozila iz Republike Hrvatske. Dakle, to su te 3 izmjene i dopune koje su ovom Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama utvrđene. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Državni tajnik Ante Zvonimir Golem. Gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o ljekarništvu bilo je predviđeno prijenos osnivačkih prava zdravstvenih ustanova sa područne samouprave na lokalnu samoupravu, te istim Zakonom nije bilo predviđeno prijenose osnivačkih prava ljekarničke djelatnosti. Međutim, u tijeku prošle godine došlo je do prijenosa osnivačkih prava zbog čega se vodi spor da bi tijekom 12. mjeseca započela ta praksa i u drugim dijelovima. Kako u prijedlogu zakona kao predlagači kojega je usvojio ovaj Sabor nije to bilo predviđeno, smatrali smo da treba zaustaviti daljnji takav smjer te je Vlada donijela uredbu kojom se prijenos osnivačkih prava nad ljekarnama čiji je osnivač županija, no druge pravne i fizičke osobe nije dopušten. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Antun Palarić. Izvolite. da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora u periodu kada Hrvatski sabor nije bio u redovnom zasjedanju donijela i uredbu o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika koja ima za cilj prolongirati primjenu odredbi Zakona kojima se određuje dodatak na obavljanje poslova zamjenika predsjednika suda ili drugog pravosudnog dužnosnika, te odgoda primjene posebnog dodatka na plaću, odnosno povećanja plaće za suca u sudovima gdje se ni nakon ponovljenog natječaja ne može popuniti radno mjesto suca. Budući da se ta radna mjesta sada uredno popunjavaju i da postoji veliki interes za rad u pravosuđu nije potrebno sada ovo u 2007. godini primijeniti. Ako dopustite, ja bi obrazložio i Uredbu o dopuni Zakona o državnim službenicima. Naime, prema odredbi Zakona o državnim službenicima državna služba prestaje sa navršenih 65 godina života, ali postoje okolnosti kada je potrebno dovršiti projekte koje obavljaju pojedini državni službenici. Stoga predlažemo da se državna služba može produžiti za takve državne službenike kao iznimka najviše na 2 godine, ako za to postoji opravdani razlozi, ali uvjet je i suglasnost državnog službenika. Dakle, ne preko njegove volje. Mislimo da na taj način možemo i produžiti pojedinim službenicima radni vijek što će svakako pozitivno utjecati i na mirovinski sustav i na okončanje započetih projekata. Hvala lijepo.

hrvatskih branitelja iz Domovinskog Ovdje u pitanju da se produlji rok važenja ove uredbe, da se osigura kontinuitet do trenutka kada se Zakonom o darovanju stanova i kuća u vlasništvu RH na području od posebne državne skrbi cjelovito ne uredi ova problematika. Najveći problem u provođenju uredbe je zapuštenost zemljišnih knjiga, odnosno njihovo ne postoje na određenim područjima tako da je brzina rješavanja imovinsko-pravnih problema ona koja determinira brzinu rješavanja ovih zahtjeva koji inače ima 7 Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Josip Leko. Izvolite.

Pa, najprije ocjena u cjelini svih uredbi. Ovakvim shvaćanjem, Vladinim shvaćanjem ovlasti koje joj daje zakonodavno tijelo, tj. hrvatski Parlament, Vlada definitivno preuzima ulogu Hrvatskog sabora i to puzajućom strategijom, malo po malo. Kako to radi? Najbolji dokaz je ova zadnja uredba o kojoj je govorio gospodin za uredbu uredbu za davanje stanova i kuća vlasništva Republike Hrvatske. Ovo je treći put da se produžava rok jedne uredbe, a vratimo se na smisao po Ustavu. Dakle, Vlada Republike može na temelju ovlasti ovog Parlamenta donositi uredbe iz djelokruga ovog Parlamenta u vrlo ograničenom roku trajanja. Dakle, samo dok traje to ovlaštenje, a ovlaštenje se nikada ne može dati po Ustavu duže od godinu dana. Dakle, sve uredbe Vladine ex lege, odnosno po Ustavu prestaju nakon isteka najdužeg roka od godinu dana, a u pravilu nikad i ne djeluju godinu dana jer se donose u tom roku pa su ove uredbe donesene 21. prosinca očito je namjera Vlade da s njima čeka kad Sabor ne zasjeda kako bi mogla uredbama uređivati područje koje je u djelokrugu saborskih zastupnika predstavnika građana. Naravno da mogu ocijeniti da bi svi predstavnici građana u ovom Parlamentu uređivali stvari u korist branitelja što ova uredba uređuje, ali vrlo ograničeno, vrlo neprecizno, bez kriterija. Dakle, ostavlja se da Vlada uredbom arbitrarno rješava vrlo važna pitanja kako će braniteljima davati kuće u

mi smo u međuvremenu već raspravili i donijeli novi Zakon o izmjeri i katastru nekretnina, a da nismo naravno stavili van snage ovu uredbu. Svi koji se bave pravom znaju za pravilo lex posteriori, ali kakva je to pravna sigurnost koju Vlada potiče ovakvim uredbama to znaju samo građani koji pokušavaju korektno primjenjivati zakon. To je samo zbunjivanje građana. I još nešto. vlada mimo svojeg ovlaštenja produžuje rok za primjenu zakona. Ima ovlaštenje na godinu dana, a ona kaže da će se primjena zakona odgoditi do kraja 2009. godine. Dakle, mimo Ustava, mimo ovlaštenja, mimo pravila donosi uredbe i to s s namjerom da to radi kad joj formalno ustavni rok i Ustav dozvoljava u periodu kad Sabor ne zasjeda. Dokaz je tome da je Sabor zasjedao do 15. prosinca, a da je to Vlada 21. prosinca donijela tako važne uredbe da bitno određuju položaj jednog dijela građana Republike Hrvatske. Za dokaz ovo što tvrdim je uredba u izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Samo da radi javnosti podsjetim. U članku 3. uredbe kaže se ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" osim odredaba članaka 5. stavak 3. i 9. ovog Zakona, a članak 5. i 3. i 9. ovog Zakona ništa uredba ne rješava, nego kaže da će se te odredbe zakona primjenjivati od 1. siječnja 2008. godine, a ovlaštenje Vladi da uredbama rješava pitanja iz djelokruga Sabora traje samo do kraja 10. mjeseca ove godine. Dakle, nesporno je da Vlada ulazi u kršenje Ustava, i ako gledamo suštinu uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa pogledao sam Zakon, neka Vlada pročita šta bi značilo izvozne pločice. Gdje je definiran pojam izvozne pločice? U Zakonu o prometu na cestama, to me zanima. Dakle, uredbom još više zbunjuje korisnike prava, adresata. Imamo isti slučaj o plaćama sudaca. Sabor u međuvremenu rješava to pitanje, a Vlada je 21. prosinca 2006. godine donijela uredbu mada je već znala da se u proceduri nalazi zakon. Kad je riječ o zamislite čak o prijedlogu uredba o dopuni Zakona o ljekarništvu pa siguran sam da znaju u Vladi da mogu donijeti uredbu o nekom problemu iz područja ljekarništva koji mogu uredbom riješiti na poseban način, ali promijeniti zakon i da tako ostane nama Vlada za to ovlaštenje. Tim više što je ovdje upitno da li Vlada uredbom, uredbom ograničava vlasništvo. Bez obzira čije je vlasništvo, da li županije, općine ili fizičke osobe građana Republike Hrvatske. I na kraju, još jedan puta ću ponoviti, da darovanje stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske je uredba koja 3 godine produžava takvo stanje. To zaista kolegice i kolege, nije smisao ustavne odredbe da Sabor da ovlaštenje Vladi Republike Hrvatske kojim u periodu kad Sabor ne zasjeda rješava pitanja iz područja Sabora na vrlo specifičan način. Naravno pitanja koja po Ustavu ima pravo rješavati time da bi Saboru dala na potvrde te uredbe a ne mijenjala zakona i to iz godine u godinu o stvarima o kojima bi trebao Sabor odlučivati.

i, pri tom je obrazložio da Vlada to čini kada ne treba, namjerno kada ne zasjeda Sabor. To naravno nije točno, jer postotak uredbi u ukupnom postotku odlučivanja ove Vlade je zanemariv i nije veći od postotka uredbi prošle ili bilo koje od prethodnih Vlada. Prema tome, optužba da Vlada preuzima ulogu Hrvatskog sabora ne stoji i zaista je ispolitizirana. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSP-a, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, državni tajnici, predstavnici stajalište kluba Hrvatske stranke prava je bilo jasno i za vrijeme bivše Vlade kao i za vrijeme ove Vlade. Po nama je ovlast iz članka 87. Ustava Republike Hrvatske, da Vlada može znači ponekad uređivati pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora stvarno iznimka i uvijek smo govorili da bi se to moglo samo primijeniti u situacijama kad su raspisani redovni izbori odnosno ili izvanredni izbori i kad ta tzv. tehnička Vlada mora u tome razdoblju neke stvari rješavati jer život je takav. Ali znači, ne one stvari koje bi zadirale u ono što Ustav zabranjuje. Ali je nonsens što je to u Hrvatskoj ovlast da se uredbama sa zakonskom snagom reguliraju pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora polako postalo pravilo. A najgore je u pravu kad iznimka postane pravilo pravilo i to je već vidljivo da mi svaki put između jednog zasjedanja odnosno između stanke redovne bilo da je ljetna bilo da je zimska, uvijek Vlada čim Sabor završi s radom poseže za donošenjem uredbi sa zakonskom snagom. Inače to vam nije, ova Vlada se često poziva na to kako treba primjenjivati i standarde i mjerila iz Europske unije, kako treba suvremene demokratske procese otvarati, kako treba ovo, kako treba ono. Inače u tima europskim zemljama, ovo je stvarno iznimka. Mnoge i nemaju uopće u svojim ustavnim određenjima ovakav način reguliranja da

Vlada to u biti namjerno radi. Vlada to namjerno radi zbog činjenice jel' izbjegava upućivanje takvih prijedloga u redovitu proceduru, jer onda bi morala kazati da ne radi svoj posao onako kako bi trebala raditi, jer ta ista Vlada predlaže te iste zakone i ti zakoni nisu stupili pošteno i na snagu, već ih mijenjaju. Što to Što to govori? Da ne vlada situacijom, da ne zna stanje u svome području, odnosno da izbjegava javno sučeljavanje u Hrvatskoj sabornici, o tome da stanje nije onakvo kakvim ga prikazuje. I zbog toga je ovo za pojedina ministarstva i za Vladu vrlo jednostavno rješenje, jer je lakše to riješiti uredbama sa zakonskom snagom, pa će tu doći cijeli niz državnih tajnika. To će trajati možda sat ili dva i oni su taj dio problema riješili i javnost će zaboraviti da recimo postoji, kad je riječ o Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, što predsjednik Šeks uredno drži na dnevnome redu ali nema namjere staviti izmjene zakona. Znači, čim je zakon stupio na snagu već su došli prijedlozi za izmjenu. Nažalost, ne može staviti jer onda bi se otvorila ova rasprava. Pa se onda to dogovori da se tako, na ovaj način izigra Hrvatski sabor, izigra Poslovnik Hrvatskog sabora i onda će Vlada tu uletiti sa uredbom sa zakonskom snagom. Posebno je recimo zanimljiva i ova situacija, mi smo podržali prvu uredbu sa zakonskom snagom vezano za darivanje stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske za branitelje, jer smo kazali pretvorite to u zakon. Pretvorite u zakon. Nisu sređene zemljišne knjige, nisu sređeni vlasnički odnosi ali ne, nego svaki put kao što kaže kolega Leko, ovo je već 23. izmjena te uredbe pa zašto je ne pretvorite u zakon? Nećete srediti ni u ovome razdoblju. Nećete srediti jer znamo kakva je situacija sa zemljišnim knjigama. Opet ćete doć'. Prema tome, radite ono kako treba raditi i što bi trebali raditi i za što jeste plaćeni a ne služiti se ovakvim sredstvima i ovakvim smicalicama. Dalje. Pitam državnoga tajnika vezano za dopunu Zakona o ljekarništvu. Što ćete napraviti u situaciji, prije je Grad Zagreb napravio ovu situaciju da je stavio u holding ljekarne. Stavio je u holding ljekarne. Nemate povratnoga djelovanja i šta ste sad napravili? Napravili ste dva pravna sustava. Rekli ste prema ovome to se ne može ubuduće raditi. Nemate retroaktivnog djelovanja. Koji vam je cilj onda ovakve jedne uredbe? Mislim, to samo dokazuje da nemate nikakvoga cilja. Evo, nešto je napravljeno, sad ćemo tu stati. A šta dalje? Znači, imamo dva pravna režima. Pa mislim, nemojte se tako neozbiljno ponašati prema pravnom sustavu Hrvatske, prema obvezama i pravima hrvatskih građana i prema svemu ostalome jer ovakav nakaradan pristup samo dovodi do još veće pravne nesigurnosti hrvatskih građana. Dovodi do različitih, pazite u istim pravnim ili sličnim situacijama postoje različita zakonska rješenja. Znači, u Gradu Zagrebu ljekarne mogu biti u holdingu, ali recimo sad u županiji recimo Vukovarsko-srijemskoj neće moći biti. Pa onda država mora propisati unaprijed jasna pravila ali ako je propustila to napraviti pravovremeno, onda morate ići za ujednačavanje pravne prakse za ista pravna pravila vidjeti da li će se ići možda retroaktivno djelovati u nekakva rješenja jer je nemoguće u jednoj pravnoj da postoji za jednu, istu ili sličnu pravnu situaciju dva ili tri pravna režima. To već ne jamči funkcioniranje pravne države. To dapače izaziva sve druge dvojbe koje će se pojaviti. Ne možemo u pravnome sustavu imati različite pravne režime za iste ili slične situacije i prema tome ne možemo u ime Kluba HSP-a prihvatiti ovakvo neodgovorno ponašanje Vlade i izigravanje Hrvatskoga sabora i posezanja za rješavanja stvari uredbama sa zakonskom snagom i to ovako nakaradnim kao što je slučaj sa ljekarništvom ili sa drugim stvarima. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir Pa evo, nije točno kao što veli kolega Pero da smo uveli kancelarski sustav. To on jako dobro zna. I objašnjenja državnih tajnika su bila sasvim logična. Međutim ono što sam htio, htio sam samo pohvaliti Vladu HSP-a što do sad nije u svom vladanju primijenila uredbe.

Ja sam rekao da smo mi u parlamentarnom sustavu prema Ustavu, ali ovakav način rada nas uvodi u «de facto» kancelarski sustav, razumijete? **Šeks, Vladimir (HDZ)** Razumijem ja. Samo razumite i vi da zastupnik Markovinović je ispravljao vaš navod.

Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, Klub Hrvatske narodne stranke neće podržati ovaj Prijedlog zaključaka Iz tri suštinska razloga i jednog operativnog razloga. Suštinski razlozi su što je ovakvo donošenje ovakvo donošenje akata protuustavno. Što je nedemokratsko i što je manipulatorsko. Vlada, Vlada ne poštuje hrvatski Ustav. Ne poštuje ga u slovu

Dobro. Vlada ne poštuje slovo Ustava jer slovo Ustava kaže da se uredbe sa zakonskom snagom donose na trajanje najviše od godinu dana. Dobro, broj uredbi ovdje predloženih na usvajanje ovom Saboru imaju trajanje dulje od godinu dana. Vlada nema pravo ni predložiti a kamoli donijeti takvu odluku. Vlada uredbama mijenja zakone. Vlada ne može mijenjati zakone. Zakone može mijenjati Parlament. A Vlada donosi Uredbu o promjeni zakona. Ako to nije kršenje Ustava i kršenje parlamentarne demokracije ja ne znam što je. Prijedlog ovih zaključaka je nedemokratski iz jednostavnog razloga što kroz sve te postupke Vlada preuzima, izvršna Vlada dakle preuzima funkciju i ovlasti zakonodavne vlasti. Time se lijepo vlasti spajaju, dolazi do jedinstva vlasti. Jedinstvo u vlasti smo već isprobali jednom, rekli smo da to ne valja. Da treba vlast biti podijeljena na tri grane. E sad podijelili smo na tri grane ali ove dvije ćemo skupa, spojiti skupa pa će bolje funkcionirati. Prijedlog ovih zaključaka o prihvaćanju uredbi je manipulatorski. Vlada namjerno donosi uredbe 21. dakle 4, 5, 6 dana nakon prestanka zasjedanja Sabora i 15-tak dana nakon, 20 dana prije sljedeće sjednice sa razlogom da bi provela to što ovdje teško može provesti odnosno može provesti, ima većinu, ali bi podiglo previše prašine. Podiglo bi previše buke. Bilo bi i argumenata čudnih. Vladi se ne da s tim zafrkavati pa onda na ovakav način provede. To je jedan razlog. Drugi razlog je Vlada permanentno radi na tome da ovaj Dom učini smiješnim i nepotrebnim. I dokazuje i pokazuje da je ovaj Dom smiješan i nepotreban. Vlada očito ima vlast da to napravi. Jedan dio Doma to prihvaća, ja ne znam zašto. Zašto ljudi rade protiv vlastitih interesa? Protiv interesa vlastitog digniteta ali očito rade. uredbe su zbunjujuće. Dobar dio ovih uredbi zapravo produžuje nevaženje određenih dijelova zakona. Dakle neprimjenjivanje određenih dijelova zakona. Zakoni su doneseni u ovom Saboru. Protiv njih je bilo rasprava. Za njih je bilo rasprava. Bilo je amandmana. Bilo je ukazivanja da su neke odredbe neprovedive. Vlada je naravno karakterno i čvrsto ustrajala na svojim stavovima. Doneseni su nepovredivi zakoni pa se odredba Zakona od, najprije produžuje do, o neprimjenjivanju zakona produžuje na 1.1.2006. pa na 1.1.2007. pa sad na 1.7.2007. A nitko, nitko nije rekao tko je zapravo kriv što se taj zakon ne provodi? Tamo je jedan zastupnik pred dosta godina rekao da je nad ovim Saborom samo Bog. Bojim se da je još netko preko ceste nad ovim Saborom. Preko ovog Trga. Dakle donijeli smo propise koji se ne provode. Koji, priznajem, se i ne mogu provesti. Ali predložila ih je Vlada. U redu U redu se ovdje radi samo o zakonskim, o zakonima koji su na snazi a ne primjenjuju se, koje je predložila Vlada. Donijeli smo dakle zakone koji su zakoni za svijetlu budućnost, programatski zakoni, zakoni koji govore o tome kako će nam biti kad nam bude dobro. Kako će nam biti kad budemo puno bolji, pametniji i bogatiji. I to smo isto već jednom probali raditi programatske zakone. Zakone koji nam ocrtavaju svijetlu budućnost i svijetlo na kraju tunela. Jedanput bi trebali početi donositi zakone i za žive ljude. Za ljude koji danas ovdje žive da znaju kad se zakon donese u ovom Saboru da se može, da se može sutra primijeniti. Istovremeno Vlada ima obvezu donijeti hrpu, radi se stvarno o hrpi, 350 i nešto podzakonskih akata temeljem zakona koji su doneseni tijekom prošle godine. Ti podzakonski akti se ne donose. Opet će se donositi uredba da se ne primjenjuju neki od zakona zato jer nije donesen podzakonski akti. Recimo Uredba o sigurnosnoj provjeri temeljem novog zakona nije donešena. Zato Vlada nije imala vremena. I tim se Vlada nije pozabavila nego se primjenjuje Uredba o zakonu, sigurnosnom zakonu onom tamo iz '90. i neke godine. Ali za ovo Vlada naravno ima vremena. Sve u svemu ovakav način funkcioniranja, ovakav način manipuliranja Parlamentom za Hrvatsku narodnu stranku, ja vjerujem i za dobar dio javnosti u potpunosti je neprihvatljiv. Ako smo se odlučili za parlamentarnu demokraciju onda se ključne odluke o funkcioniranju države trebaju donositi u Parlamentu, a treba ih provoditi Vlada, a ne da ključne odredbe o funkcioniranju zakona donosi Vlada, a Parlament samo glumi lutke na koncu, diže ruke gore, dolje i prihvaća ono što Vlada predlaže. Hvala. Hvala. Klub HDZ-a, poštovani zastupnik potpredsjednik Doma, Luka Bebić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Kad se god pretjerava to je argumentacija lošija i slabija. A primjer pretjerivanja je ova rasprava gospodina Vuljanića koji evo i zaključno kad je odlazio sa govornice rekao da ovdje samo saborski zastupnici dižu i spuštaju ruke. Pa glasovanje se obavlja tako da se ili dignu ili ne dignu ruke. To nije ništa nova. Tako se je radilo i u prošlom sazivu Sabora kada su se također donosile uredbe i kada se je HDZ suprotstavljao donošenju nekih uredbi koje je tadašnja Vlada donosila. Oni koji se sjećaju, a ja bih posebno naglasio da je tu, smo slušali na Ustavnom odboru i na Saboru teoriju vrlo zanimljivu čiji je autor bio gospodin Stazić, a podržavao ga je gospodin Leko. U toj teoriji je bilo da je Stazić tvrdio da nema potrebe se suprotstavljati ionako ta tadašnja Vlada ima većinu. A gospodin Leko je to isto ponavljao na Ustavnom odboru i ovdje na Saboru i da je to samo formalno da će donijeti neku uredbu Vlada jer da ona ima većinu u Saboru pa će to biti kasnije potvrđeno i zbog čega se mi bunimo. To je nas uvjeravano cijelo vrijeme kad je god bila rasprava o donošenju uredbi. Da li to znači da Vlada u prošlom sazivu koja je imala većinu tako je mogla raditi, to je legalno i u redu, ali ova Vlada to ne bi mogla, iako i ona ima većinu? To je bila teorija koju ja nazivam ovako možda će, ja je tako nazivam kolokvijalno Teorija Stazić-Leko u prošlom sazivu Sabora. Sad se je očito nešto promijenilo jer se je promijenila većina pa je to sad razlog da budemo, se pozivamo na Ustav, na načela itd. a to smo 4 godine zaboravljali u prošlom sazivu Sabora. E sada ta vječna borba između izvršne i zakonodavne vlasti. Ona nije samo kod nas, ona je svugdje. Jer se izvršna vlast želi nametnuti i biti glavna u odnosu na zakonodavnu vlast, a zakonodavna vlast njoj to ne da. Tako imamo, sada gledamo u američkom Kongresu kako se bori izvršna i zakonodavna vlast jer zakonodavna vlast, to je drukčiji sustav, ali ona, drukčiji je sustav, točno je, ali je borba, mislim ja govorim o načelu ne o pojedinostima, borba između izvršne vlasti i zakonodavne vlasti. E sada, koje elemente mi imamo da bi se suprotstavili tom pokušaju namećanja izvršne vlasti. Ne znam šta je to, jel to oznaka kvocijenta nečega ili šta. Zapravo što mi vi dobacujete nama odgovara. Inače ja ne bi dobacivao da vi meni ne dobacujete, razumijete. Vaš kolega meni dobacuje. Dakle smirimo se. Postoji način suprotstavlja izvršnoj vlasti. Pa recimo ako je prešla svoje zakonske ovlasti, Vlada, pa je donijela neku uredbu koja važi do 1.10., a ona, do kraja godine, onda znači da bi 3 mjeseca više važila nego što ima ovlasti Vlada da donosi takve uredbe. E sada ne predlaže samo Vlada zakone Saboru. Kao što ćemo vidjeti, gledat sutra, preksutra ima tu inicijativa i saborskih klubova i pojedinaca za donošenje zakona. Pa ako postoji takva opasnost da se ugrozi pravo Parlamenta da donosi zakone i ključne odluke onda postoji i mogućnost da se prijedlogom zakona ograniče i takav pogrešni potez Vlade. Pa do 10. mjeseca možete predložiti zakon koji će se ograničiti važnost produžetka te eventualne odluke koja nije u skladu sa zakonom. Dakle postoje mehanizmi. U našim su rukama. Mi ih možemo koristiti, a ne polaziti od toga sve je to u suprotnosti sa Ustavom, ugrožava se Ustav i sl. Pa dozvolimo i Vladu da prave pogrešku. Nije Vlada nepogrešiva. Kao što nismo ni mi. Dakle, gospodine Vuljaniću, pretjerali ste, u najmanju ruku. Znači, Vlada je kažete 21.12. donijela uredbu. Zaključio je Sabor svoje zasjedanje 15. Mnoge odluke i mnoge predmet rasprave ili potreba da se produži nešto ili da se ograniči uglavnom je oko 1.1. sljedeće godine. Ne tvrdim da je ovdje u ovim konkretnim slučajevima, ali to je to i to je vrijeme možda i kad Sabor ne zasjeda i kad Sabor je u onom zimskom, je li, odmoru pa traje to i više od mjesec dana jer ne bude Sabor točno 15. siječnja kad bi trebao počet zasjedanje nego bude 25., recimo. Ko što je i ove godine bilo 24. Znači, postoji u ovom Saboru način i mehanizam da se ograniči, u navodnike, samovolja Vlade. Ako ona postoji. Ali da se, da je protuustavno donošenje tih uredbi, o tom potom. Niti smo suci Ustavnog suda niti smo kompetentni da utvrđujemo što je i kako je bez rasprave i bez analize i bez stručnih ljudi koji o tome nešto više znaju od nas pojedinaca i slično tome. Dakle, i prošla je Vlada donosila u tim ne samo periodima kad nije zasjedao Sabor nego između 2 sjednice Sabora su se donosile mnoge odluke. Potrudit ću se to malo, ako bude dalje rasprava o tome išla, istražiti pa vidjeti koliko je tih uredbi donešeno, u koje su vrijeme doneseni, a mogao bi argumentirati rasprave ovog, zanimljive teorije Stazić-Leko pa da onda vidimo i da jedanput kao posebnu točku dnevnog reda raspravimo o tom eventualnom sukobu ili ne usklađenosti između rada ili djelovanja ili postupanja izvršne u odnosu na zakonodavnu vlast i obratno. ako postoji prekoračenje, ako postoji nešto što nije u skladu sa zakonom, ima mehanizama ovaj Sabor i svaki pojedini zastupnik da prijedlogom odgovarajuće zakone odluka tome stane na kraj. Hvala lijepo. Hvala. Nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi je poštovani zastupnik Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Poštovani zastupnik, kolega Bebić, u ime HDZ-a zamijenio je teze i tvrdi ono što ja nikad nisam tvrdio. Naime, ja se ni u nastupu ispred kluba SDP-a nisam osvrćao na načelne ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje oblast iz područja Hrvatskog sabora. Niti sam to u prošlom mandatu niti u ovom. Pa u tom smislu teorija kolege Bebića je zamjena teza. Kolega Bebić nijednom riječju nije se osvrnio na uredbe koje su na dnevnom redu, a ja ponavljam da je moj smisao bio da je u članku 3. uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti na cestama Vlada prekršila Ustav, promijenila zakon i kaže da se "ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" ovim odredaba članka 5. stavak 3. i 9. ovog Zakona", koji uopće ne razrađuje ova uredba, "koji stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine". Već je prekoračila ovlaštenje i "odredbe članka 221. stavak 5. Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine". O tome mi govorimo, kolega Bebić. Dakle, Vlada je mimo Ustava, mimo ovlasti i mimo zakona. O tom je riječ, o tome je riječ kolega Bebiću a ne o načelnoj ovlasti Vlade. Hvala lijepa, poštovani gospodine predsjedniče. Ispravljam navod kolege Bebića da je zastupnik Vuljanić pretjerao. Dakle, kolega zastupnik Vuljanić nije pretjerao u svojoj raspravi i svojim tvrdnjama jer nije iznio 2 stava kluba koje smo dogovorili. Prvo nije pobrojao svih 240 podzakonskih propisa koja je Vlada u ovom mandatu morala donijeti, a nije donijela i nije iznio prijedlog da sutrašnji dan bude zadnji dan zasjedanja Sabora do izbora, da Vladi omogućimo da u ovih 10 mjeseci samo uredbama uređuje pravni sustav Hrvatske. ovo je bila već jedna ozbiljna obrana, obrana zastupnika Vuljanića od zastupnika, branitelja zastupnika Lesara. Poštovana zastupnica Ljubica Lalić. Izvolite, ispravak netočnog navoda. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, pa ispravljam navod kolege Bebića koji je govorio o teoriji Leko-Stazić. Takove teorije, kolega Bebić, nikad nije bilo no unatoč toga što takve teorije nikad nije bilo to ne znači da Vlada nije griješila. Vlada je griješila i zbog toga je izgubila izbore. Kako ova Vlada nije izvukla pouke nego pravi još bahatije greške, kolega Bebić, i vama će građani na narednim izborima odsvirati odlazeći marš. Ja bi samo molio, mislim da kolegica Lalić ima isto problema sa grlom kao i brojni drugi zastupnici. Jedan bombon za kolegicu Lalić za grlo. Negro grlo ili negro Kako? Septolete. Za klub HSS-a, poštovani zastupnik Željko Pecek. Izvolite. Dajte taj bombon, nemojte samo obećanja davati nego dajte bombon. **Pecek, Željko (HSS)** Hvala lijepo, poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici ministarstava. Što zapravo za HSS znači donošenje uredbe, odnosno uredbi? Da netko nije pravovremeno odradio svoj posao ili ga možda nije želio odraditi a za to je primio plaću. Po tome postoji li namjera da se Sabor zaobiđe govore nam dovoljno datumi. Sabor je zasjedao 15., uredbe su donijete 21. i to zapravo ne treba uopće ozbiljnije i komentirati. Međutim, ono što je važno da smo mi kod našeg približavanja prema Europskoj uniji, kod usklađivanja zakonodavnih aktivnosti odradili u Saboru svega 30% od potrebitih zakona. Hoćemo li mi i usklađivanje europske regulative provesti na taj način da uredbama donašamo zakone koji su neobično potrebno da uskladimo hrvatsko zakonodavstvom sa zakonodavstvom Europske unije? evo gospodine predsjedniče i kolegice i kolege, zašto Vlada nije donijela uredbu o 0,0 promila o kojoj mi protestiramo ovdje u Saboru? 4 godine imamo 4 prijedloga Zakona kojim želimo ukinuti odredbu, nepravednu odredbu o 0,5 promila, ali Vlada ne reagira. Vlada ne reagira ni zakonom, Vlada ne reagira ni uredbom. Zašto Vlada ne donese uredbu o tome da bi penzije trebale biti u Hrvatskoj 50% prosječne plaće kao što stoji u predizbornom obećanju HDZ-a. Pa vjerojatno bi svi pljeskali jednoj takvoj uredbi, međutim naravno nje neće biti. Ne raspravljamo niti o zakonima koji bi usklađivali na kvalitetan način penzije da one ne budu 39%, da budu 50%, a kamoli za nove penzionere koji imaju još 20% manje plaću. Evo uredbi bi mogli donašati svaki dan puno kvalitetnijih i boljih od ovih koje imamo ovdje. Podsjetimo se, upravo smo donijeli uredbu o ograničenju, doduše '92. godine ne mi nego netko drugi o ograničenju masa za mirovine, rezultat znamo. Sada ispravljamo te greške. Nekad je i predsjednik države imao mogućnost donašati uredbe, ovaj puta to ima samo Vlada, ali očito je i to previše. Ono što se uvijek nameće kao logično pitanje da li bi Sabor donio ovakove uredbe u ovakovom sadržaju i u ovakovom značaju da imamo otprilike raspravljati. Ja smatram da ni u kom slučaju ne bi tako postupio jer ove uredbe su ishitrene, one su napisane i donijete ad hoc, Sabor je tu osjetljivi, Sabor je tu odgovorniji i potpuno sam siguran da bi kvalitetnije raspravljao i donio kvalitetnije odluke. Pa gledajte ovu uredbu o izmjeri i katastru nekretnina. Mi ovdje govorimo o geodetima koji su fizičke osobe, koji rade taj posao desetke godina i koji su zapravo najstručnije osobe u gruntovnici i u katastru. Mi im stalno produljavamo rokove u kojim oni to mogu raditi taj posao, a dajemo prednost nekim velikim društvima, nekim koji dobivaju posebne licence, odnosno koji ulaze u svoja udruženja kako bi dobili monopol. Mi trebamo struku kako bi riješili loše gruntovnice i loše stanje u katastru, a da bi imali struku moramo tim ljudima reći koji nemaju uvjete da li će to moći raditi do penzije, da li će raditi narednih 10-tak godina ili ćemo im mi svake godine ili svakih 6 mjeseci govoriti e možda ćete moći raditi i dalje. Mijenjali smo i Zakon o sigurnosti prometa na cestama tako da bi uveli nove kazne i ono što je najtragičnije da bi odgodili primjenu o sigurnoj vožnji za mlade vozače. Statistike nam govore u prošloj godini odnosu na godinu dana prije 23% mladih vozača je imalo više saobraćajnih nesreća, međutim mi prolongiramo odredbe zakona koje bi trebale stupiti na snagu, a umjesto da školujemo mlade vozače, da ih obučavamo kako da sigurno voze mi kupujemo automobile presretače i naravno njih smještamo na autoceste, odnosno na ona mjesta gdje najlakše i najjednostavnije mogu prikupiti novac I naravno ovom uredbom također i ograničavamo lokalnu samoupravu, odnosno i regionalnu samoupravu, oduzimamo im nadležnost za premještanje i nepropisno zaustavljenih parkiranih vozila, kod upravljanja prometa na cestama, otkrivanje prekršaja biciklista i pješaka itd. Sporadično djelujemo, interniramo u ovaj Zakon da je uvijek netko ne predlaže zakone u Parlament pravovremeno. I završno ću reći, naravno klub HSS-a ovo ne može podržati i bojimo se ako takve nastavimo pa uredbama budemo donašali zakone koji su važni za pristup i usklađivanje zakonodavstva sa Europskom unijom. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodo državni tajnici, uvažena gospodo zastupnici. Ma, ja bih rekao da su sve Vlade iste. Sve imaju svoju doktrinu. Prošla Vlada kaže gospodin Bebić na djelu je bila doktrina Stazić-Leko, a sada izgleda Palarić-Bebić. No, sad se postavlja pitanje kada će se te doktrine pretvoriti u nešto što neće biti izbjegavanje Hrvatskog sabora? Kada će se zapravo zastupnici, ali i ljudi u Vladi boriti za dignitet ovoga Doma? Jasno je da ljudi u Vladi to neće činiti, ali mi ne znam Kajin, Leko, Stazić, Bebić itd. zasigurno bi trebali i tih uredbi bi trebalo biti minimalan broj iako nikada neće biti da uredbi takve vrste neće biti i to je naprosto istina. No, u svemu tome treba imati mjeru. Ove uredbe, kako koja i jesu i nisu sporne. Možda je čak najspornija ova uredba u darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obiteljima poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Pretpostavljam da su to kuće u vlasništvu Republike Hrvatske, ne državljana Republike Hrvatske srpske nacionalnosti. Pretpostavljam isto tako da danas 2007. nije moguće ono što je bilo moguće recimo '95. ili '96. Članak 1. glasi: "Stanovi i kuće u vlasništvu Republike Hrvatske koji se nalaze na području posebne državne skrbi daruju se u vlasništvu hrvatskih branitelja te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su na dan 1. kolovoza 2005. koristili i prebivali u tim stanovima i kućama." Nije sporno da branitelj kao, a pogotovo ne ovaj poginuli, članovi obitelji članovi obitelji poginulih dođu do stanova, tj. kuća. Međutim, ovdje je riječ o darovanju. Protiv, nazovimo ga to tako stanarskog prava nitko ne bi trebao imati ništa protiv, ali još jedanput ponavljam ovdje je riječ o daru. Netko će reći pa oni su Hrvatskoj darovali recimo život, pa država njima može darovati stan ili kuću. Možemo mi to recimo i na taj način promatrati, no želim reći osigurati stan, kuću kroz formu pod navodnicima tog "prava" na stanovanje to svakako da, ali darovati stan ja mislim da je to jedna velika koncesija pa radilo se i o prostoru posebne državne skrbi na koji malo tko danas zapravo želi. Članak 4. ove uredbe doslovce glasi: "Ugovor o darovanju stana ili kuće sklopit će se između Ministarstva mora, turizma, prometa, razvitka i dajmoprimatelja s tim da ugovor mora obvezno sadržavati uglavak o zabrani otuđenja odnosno stvarnog pravnog raspolaganja darovane nekretnine u u roku od 10 godina od dana sklapanja ugovora o darovanju." Znači, kuća se ne smije prodati 10 godina a nakon toga ma usuđujem se reći, jedan veliki broj ljudi će to učiniti ako u članku 1. ne ugradi se uredba da se ne radi samo o branitelju već i o obitelji branitelja. Jer može se dogoditi da žena ima stan u Puli, da žive u Puli a da na taj način drugi član obitelji stekne kuću ne znam, recimo u Udbini. Rekoh, ja znam više ljudi koji u Puli imaju u toj kako ih mi zovemo roza zgradi stan, koji u njemu žive ili ne žive a negdje drugdje imaju još jedan državni stan i ni manje ni više nego dobijaju još po jednu ovakvu kuću negdje na prostorima posebne državne skrbi. To je zaobilaženje, usuđujem se reći zdravog razuma i to je na neki način stvaranje jedne povlaštene klase. Mnogi spominju ne znam, borce NOB-a. I oni su dobijali stanove. Neki poput ne znam, useljavali bi se u nacionalizirane vile, ali nikome država nije ništa poklanjala već se odužila na neke druge recimo primjerene načine. Invalidima sve, njima treba dati i stan. Zašto? Jer ugovorima o doživotnom uzdržavanju taj stan mogu prenijeti ili kuću svejedno, na nekoga tko se o njima brine. brine. Jasno da ovdje treba imati mjeru i te stanove, kuće dodijeliti 100%, 90%, 80%.-tnim invalidima, ne onima 20 ili 30%.-tnim invalidima. Konačno, zašto onda neki koji su 40 ili 60%.-tni invalidi moraju recimo otkupljivati sad stanove a sada vidimo da se nekima naprosto daruju i cijele kuće. Mislim da bi se o ovome trebala otvoriti jedna ozbiljna rasprava. Prije svega, da vidimo što se događa s disponiranjem takvim stanovima. Znači, na primjer, branitelje u Puli koji žive u neprimjerenim uvjetima u Valovinama treba smjestiti u stanove onih koji ih zloupotrebljavaju u tom istom gradu. Vjerovati u to da će danas netko iz Pule, Splita, Poreča, Opatije, ne znam put Gline ili Udbine malo je vjerojatno, ali da će se ići na način da će se pokušati doći do kuće to ne da nije moguće, nego to nažalost je česta praksa i o tome stvarno treba progovoriti. Mislim da ovom problemu treba pristupiti pošteno, da se ne izazivaju nove nepravde. I utoliko klub IDS-a podržava sve one koji se zalažu da se ova materija regulira jednim cjelovitim zakonom a ne da Vlada iz godine u godinu, a to joj je treći puta prolongira uredbama ili bolje rečeno izbjegava djelatnost, izbjegava ovaj dom. Ponavljam još jedanput. Invalidima sve, poginulim obiteljima također, ali ostali ipak moraju shvatiti da je odaziv na mobilizacijski poziv bio prije svega stvar iskazivanja lojalnosti prema ovoj državi. Jednako tako nitko ne može reći da ova država ne brine o braniteljima. Jasno je i to. Svako pravo košta. Netko treba i raditi kako bi se sve kategorije koje žive od države mogle namiriti. Hrvatska ima 1 milijun i 500 tisuća radnika, minus 200 tisuća ljudi koji su na proračunskoj plaći. Znači, milijun i 300 tisuća radnika recimo tako, i 080 tisuća umirovljenika, 300 tisuća nezaposlenih, kompletnu socijalu, 200 tisuća ljudi koji su na državnoj plaći, od zastupnika, članova Vlade. Tu su i liječnici, učitelji, policija, vojska bez čega ni jedna država ne može funkcionirati. Znači, o tome bi isto tako trebalo razgovarati ali u Hrvatskoj se priča o svemu samo ne o tome kako stvoriti novac kako bi sutradan svi od tog novca mogli živjeti. meni je drago da je gospodin Pecek spomenuo i neke mirovinske momente. Pozdravljam recimo jučerašnju odluku o obiteljskim mirovinama. 43 tisuće ljudi doći će u priliku da se usklade s ostalim umirovljenicima u Republici Hrvatskoj. Ali i za to treba osigurati milijardu i 400 milijuna kuna. kuna. Jasno, kada govorimo o invalidima treba sve invalide izjednačiti, iz Domovinskog rata, jasno i iz II. Svjetskog rata. Mislim, ovdje pozdravljam čak i ovu Uredbu o sigurnosti prometa na cestama. Ali kao i gospodin Pecek i ja ću se zapitati, kada ćemo konačno vratiti tu odredbu o 0,5 Ja nisam recimo, da se kapama na glavi nastupa u ovome Saboru jer su u njemu kapu skidali i vrhovnik i maršal. Ali da treba skrenuti pozornost na apsurdne mjere, pa možda i provokacijama treba, jer ova mjera o 0,5 promila zabrani zapravo 0,0 je štetna, apsurdna i nema učinka jer je 2006. bilo više smrtno stradalih na našim prometnicama nego godine 2005. I zato ukinite tu odredbu makar ovakvom uredbom tamo u 7. mjesecu kada dođe "do raspusta ovoga Doma" kako bi se zaobišla rasprava ali bez obzira samo ukinute ovu uredbu. državnim službenicima čini mi se logičnim. Sve više ljudi napušta državnu upravu, najbolji ljudi odlaze. Imamo situacije, govorim prije svega o Istri, da naprosto u državnoj upravi nitko ne želi više raditi. Poreč je ostao takoreći bez ljudi koji izdaju građevinske dozvole. Bježe ili u lokalnu samoupravu ili u neke druge privatne institucije. Za kraj, ove uredbe čak nisu tako problematične kao što su bile uredbe o kojima smo dosada razgovarali. Ali bit je ono što svi zastupnici kažu. Da se ovim uredbama zaobilazi ovaj Dom a neke uredbe kao recimo uredbama, ova Uredba o stanovima i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske doista u konačnici može izazvati obvezu osiguravanja i više desetina milijuna kuna. Ljekarne po meni osobno, uredba nije sporna. Za ovu Uredbu o ljekarnama ja sam 100% za ali kao što je recimo gospodin Leko rekao, da li sada netko Skupštinama županija nije bitno da li se radi o Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Dubrovačkoj ili Slavonsko-baranjskoj može ograničiti pravo vlasništvo? Ali gle sada apsurda. Jedan Zagreb može slobodno disponirati sa tim ljekarnama koji je u istom statusu kao što su ostale hrvatske županije. A ove druge su očigledno ovdje u jednom bitno neravnopravnijem Kada govorim o tome da je potrebno osigurati određena novci za sprovedbu ovih uredba u čemu se ovdje ne govori onda sve više naprosto slušamo kako će se dodatno vršiti privatizacija. Znači male ljekarne ograničavamo od mogućnosti da se nađu na tržištu. Ok, ja sam 100% za to, ali s druge strane nonšalantno smo u stanju prodati ne samo INA-u, «Hrvatski Telecom» nego sada «Croatia osiguranju» nego sad smo počeli razgovarati čak i o privatizaciji jednoga HEP-a, Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Hrvatskih auto-cesta, Hrvatskih šuma i tako dalje na način da bi država trebala zadržati 25% vlasništva tih tvrtki plus jasno jednu dionicu. I što se tiče Uredbe o katastru mislim, sama uredba kao uredba opet možda nije sporna ali je sporan onaj zakon kojega smo usvojili u prošli petak ili pretprošli gdje se danas 50% geodeta stavljaju u lošiji položaj od onoga u kojem su bili pred tim, usvajanjem tim zakona. Iz razloga što nisu ovlašteni inžinjeri i čitav niz poslova koji su obnašali do tada nakon stupanja na snagu zakona više neće moći vršiti. ovaj paket možda je najmanje sporan od svih vladinih uredbi do sada. Sve ranije je bilo daleko više no u svemu tome jasno treba imati mjeru i moramo istini pogledati u oči i priznati da ni jedna Vlada do sada nije mogla bez uredbi, a Boga mi neće moći ni jedna buduća.